Moram reči, da je kar smešno bizarno poslušati današnjo razpravo o kandidatih za bodoče ministre. In zdaj bom postavil samo eno paralelo za to, da boste vedeli o čem govorimo. Na eni strani imamo ministrico za šolstvo iz pretekle vlade, iz vlade Janeza Janše, gospo Simono Kustec, ki je takrat, ko jo je šolstvo najbolj potrebovalo kaj je naredila? Se skrila, šest mesecev je ni bilo nikjer. Je pa zagotovila kaj? Zagotovila je to, da so naši otroci bili najdlje v Evropi zaprti. Danes, ko se pogovarjamo o medvrstniškem nasilju, tudi to je zgodba, ki je potencirala vse to dogajanje. Na drugi strani imamo človeka, ki lahko rečemo, da je otrok tega sistema, ker ga je dal skozi vse tiste točke, skozi katere naj bi nekdo šel za to, da obvlada to delo. Vinko Logaj je strokovnjak s področja šolstva, ki ni začel včeraj te poti, ampak dolga desetletja nazaj. In kaj mu oporekajo poslanci iz opozicije? Oporekajo mu, ali je on slučajno zdaj v penziji ali bo on zdaj minister? Ja, zdaj se jaz vprašam, opozicija, res tako malo cenite penzioniste?

seveda jim ne bomo zapirali vrat. Prej se je poslanka Helbl nekako obregnila ob avtonomijo učiteljev in ob pomanjkanje kadrovanja. Zdaj jaz ne vem, zakaj opozicija postavlja poslanska vprašanja. Namreč, poslanka Helbl je postavila poslansko vprašanje prav na temo kadrovske politike v izobraževanju. Glejte, tule dva A4 formata polno, katerih ukrepov se je ta Vlada lotila. Zakaj? Da nadomesti tisti manko, ki ga vse vlade do danes niso naredile. Koliko časa potrebuje učitelj za to, da pride do poklica skozi izobraževalni sistem? Samo na fakulteti danes potrebuje najmanj pet let! Torej, dajmo se vrniti pet let nazaj in kje smo - v 2019. Ali je takrat obstajala stranka Gibanje Svoboda? Ne, jaz ne pomnim, da bi. za manko, ki ga imamo zdaj, je kriv - kdo? - ta Vlada. Prosim?! Ja, gospodje, kje ste sedeli vsa ta leta? Kaj ste počeli? In seveda v tem trenutku je treba narediti - kaj? - edino, kar je smiselno: kontinuirati tisto delo, ki smo ga začeli. In kandidat za ministra za vzgojo in izobraževanje, doktor Vinko Logaj, seveda ima to znanje. Zakaj ga ima? Ker je sledil vsemu temu, nenazadnje je bil direktor Zavoda za šolstvo. Seveda, jaz verjamem, da opoziciji ni prav, ko koalicija pripelje kandidate s takšnim pedigrejem in s takšnim znanjem, ampak smo vajeni tega. kolega, tudi jaz ga bom neizmerno pogrešal, ampak vemo, da stvari je treba peljati naprej s tistimi, s katerimi ostajamo. In jaz mislim, da s tem ne bomo imeli težave. Sem pa vesel, da smo ga imeli dve leti in pol v svojih klopeh. Zakaj? Zaradi tega, ker smo se vsi lahko od njega marsikaj naučili. In voditi tako kompleksno poslansko skupino, kakor je naša, verjemite, ni bil mačji kašelj. On je to znal. In zdaj mu opozicija oporeka, kako on ne bo znal voditi, opravljati tistega, kar počne nenazadnje skorajda že 40 let. Kaj zna? Zna delati z ljudmi. In nenazadnje je delal tudi na področju zaščite, nenazadnje dela na področju prostovoljnega gasilstva. Ampak ne, on bi moral biti - kaj? - obramboslovec. Kot kdo? Vemo. V opozicijski zgodbi, vemo, kdo je. Vemo pa, kaj se nam je, ko je on vodil našo državo, tudi dogajalo.

uspešno delo, uspešno nadaljevanje dela na Ministrstvu za šolstvo kandidatu za ministra doktorju Vinku Logaju in predvsem naj res prisluhne vsem deležnikom na tem področju. V prvi vrsti pa naj bo šola, pa ne bom zdaj rekla prijazna institucija, ker potem to lahko izpade tako čudno, šola je le izobraževalna ustanova, ampak naj bo institucija, ki daje znanje in daje vrednote na pravi način najmlajšim, ker ti najmlajši bodo steber našega življenja v prihodnje. In zaslužijo si najboljšega ministra, najboljše izvrševalce na ministrski strani. Prav tako si zaslužijo najboljše učitelje in učiteljice in tudi ves strokoven kader, ki v tem vzgojnem procesu omogoča, da se naša mladina kvalitetno izobražuje. Bom še to mogoče omenila. Vinko Logaj - pa ne vem, ali je bilo to danes že rečeno - je bil - poslušala sem zadnjič, mislim, da v Odmevih - posebej pohvaljen za področje s strani šefa, predstojnika KPK, da zelo jasno in zelo kontinuirano vnaša v sistem (Nadaljevanje) izobraževanja tudi integriteto kot vrednoto, kot pomembno tudi za privzgajanje že našim najmlajšim in če bo temu sledil tudi na svoji ministrski, na svoji politični funkciji, potem verjamem, da se nam ni treba bati za skrb izobraževanja naših otrok. Hvala.

da sem bila danes resnično razočarana, morda sem bila do danes naivna in sem mislila, da v tem Državnem zboru koga zanima tudi kaj misli opozicija. Namreč pogovarjamo se o dveh zelo pomembnih ministrstvih, to je bilo danes slišati iz ust opozicije, toda takoj, ko je bila na vrsti opozicija, da bi predstavila svoja mnenja in svoja stališča o dveh tako pomembnih ministrstvih, ki jih bodo vodili tako pomembni ministri, kot smo se danes lahko naučili, je predsednik vlade vstal in odšel. Njemu so sledili potem tudi ostali predstavniki vlade. Torej, to ni bilo lepo ne videti ne slišati, kajti vi ste samozadostni, bi se to lahko reklo v slovenščini. Zdaj pa k vsebinam. Najbrž bi danes kot veterinarka morala biti zelo ponosna, ker sem slišala toliko lepih besed na račun mojega kolega, tako rekoč sošolca, Boruta Sajovica. Realnost je nekoliko drugačna. Res je, da sem tudi jaz ponosna, da sem veterinarka, toda moram spomniti v imenu vseh veterinarjev na dejstvo, da veterinar in politik Borut Sajovic, je pri sprejemanju Zakona o zaščiti živali gladko pozabil na svojo stroko. Temu bi se lahko reklo, da jo je povozil. Torej ga veterinarji v Državnem zboru ne bomo pogrešali, svetujem mu pa, da na ministrstvu dejansko upošteva stroko, ker drugače se bomo spraševali o varnosti, kot se je danes že nekdo spraševal. Torej dragemu kolegu Borutu Sajovicu želim veliko modrosti. Kar se tiče ministra za šolstvo, sama mu ne odrekam kompetenc, mislim, da je strokovnjak, upam da bo uspel kot strokovnjak tudi on, poslušati najprej sebe in svoje znanje in kasneje tudi ostalo stroko, da ne bo podlegel morda pritiskom predsednika Vlade in nekaterih nevladnikov, ki se ne strinjajo, da otroci sodijo v šolo, in da je treba v šoli z vsemi sredstvi zagotoviti varno okolje otrokom. Zato mu svetujem kot strokovnjaku, kot modremu gospodu, da nekaj naredi na tem področju, morda za začetek vzame v roke predloge naših zakonov, zakonov Nove Slovenije in zakonov o katerih so govorili tudi župani, področja, kjer je največ težav z varnostjo v šolah. Naj prebere te zakone in pozabi, če je strokovnjak, kdo jih je predlagal, da jih je predlagala ta opozicija, ki danes sicer govori, posluša jo pa skoraj nihče ali pa zelo malo. Torej za zaključek. Obema, obema bodočima ministrstvoma, ministroma želim veliko uspeha pri njunem delu, veliko upoštevanja stroke, kajti stroke do sedaj nismo delili na levo in desno, in da bi to zmogla, jima želim tudi veliko modrosti. Hvala lepa.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim magistrom Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer ministru za javno upravo, magistru Francu Propsu. Izvolite. Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! 16. leto teče, odkar je javni sektor v letu 2008 stopil v plačni sistem, za katerega uporabniki tega sistema ugotavljajo, da je pomanjkljiv, predvsem pa ne odgovarja več izzivom sodobnega časa, s katerim se soočajo delodajalci in zaposleni kot izvajalci javnih storitev. Predlog zakona, ki ste ga prejeli v obravnavo, daje nastavke za boljšo povezanost plačila za delo z rezultati dela z uvedbo večje fleksibilnosti pri določanju plač, omogoča boljše prilagajanje ponudbi in povpraševanju na trgu dela, zmanjšuje razlike v plačah za opravljanje istega dela med starejšimi in mlajšimi, vzpostavlja ustrezne mehanizme za lažje privabljanje kadra in odpravlja nepotrebne administrativne ovire. V tej zvezi velja izpostaviti zlasti naslednje rešitve. Najprej. Približno 20 procentov zaposlenih v javnem sektorju danes prejema minimalno plačo. Predlog zakona, novo plačno lestvico, bo z novo plačno lestvico takšno stanje odpravil. Noben zaposlen v javnem sektorju ne bo prejemal minimalne plače. Zakon prav tako daje nastavke, da se ustrezno povišajo plače v tako imenovani spodnji tretjini plačne lestvice, kjer gre za najnižje plače na vstopnih delovnih mestih z namenom privabljanja mlajših, in na zahtevnejših delovnih mestih zaradi privabljanja strokovnjakov oziroma deficitarnega kadra. Z uvedbo nove plačne lestvice v razmerju med najnižjo in najvišjo osnovno plačo ena proti sedem in hkratnem zmanjšanju razlike v nominalni vrednosti med posameznimi plačnimi razredi plačne lestvice iz 4 na 3 procente bo zakon omogočil vzpostavitev ustreznejših plačnih razmerij, glede na zahtevnost nalog in odgovornosti za rezultate dela. Hkrati pa bo prispeval k dolgoročni javno finančni vzdržnosti. K javno finančni vzdržnosti bo prispevalo tudi dejstvo, da se bodo višje plače izplačevale postopno in sicer v obdobju od 1. januarja 2025 do 1. januarja 2028. Z uveljavitvijo zakona bo preprečeno pretirano realno padanje plač. Predvideno je, da se vrednost plačnih razredov lastne plačne lestvice avtomatično usklajuje v višini 80 procentov inflacije, če ne bi prišlo do drugačnega dogovora med socialnimi partnerji. Povečuje se obseg sredstev za nagrajevanje v odvisnosti od rezultatov dela na podlagi vnaprej dogovorjenih jasnih meril oziroma kriterijev. Poenostavlja se postopek in način napredovanja. Hkrati pa uvaja možnost pospešenega napredovanja znotraj jasno določene kvote 10 procentov za kadre z izjemnimi dosežki in možnost zadržanega napredovanja za tiste, ki ne izpolnijo pričakovanj v zvezi z delom. Odpravlja se ugotovljeno neskladje z Ustavo, ko gre za plače sodnikov in ko gre za izpolnitev pogojev za veljavnost sklepanja splošne kolektivne pogodbe za javni sektor. Nenazadnje z vložitvijo predloga zakona v zakonodajni postopek Vlada želi, da se končno vzpostavi ustrezna plačna razmerja znotraj funkcionarjev vseh vej oblasti in drugih funkcionarjev ter da se istočasno vzpostavijo tudi ustreznejša razmerja med funkcionarji kot nosilci oblasti ter direktorji kot najodgovornejšimi javnimi uslužbenci na eni strani in ostalimi javnimi uslužbenci na drugi strani.

zakon o skupnih temeljih plačnega sistema javnega sektorja predstavlja nujnost brez katere reforme plačnega sistema ni, nikakor pa zakon ni dovolj, da bi reformo celovito izpeljali, izjavo o usklajenosti predloga zakona s sindikati je podpisala večina sindikatov, kar daje zakonu dodatno težo in legitimnost, a v nadaljevanju bo s sindikati treba doseči tudi dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij, kar pomeni, da bo treba skleniti kolektivne pogodbe, s katerimi se določajo osnovne plače za delovna mesta v vseh dejavnostih javnega sektorja. To je naloga Vlade in sindikatov, zato se pogajanja nadaljujejo v mesecu oktobru in v oktobru naj bi bila tudi zaključena, vendar pa sklenitev kolektivnih pogodb, ki prinaša višje plače na podlagi nove plačne lestvice ni možna, niti smiselna, če zakon, ki je pred vami, ne bo sprejet. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Levica, zanjo kolega doktor Matej Tašner Vatovec. Izvolite. Hvala podpredsednica. Lep pozdrav ponovno. Ne glede na to, kot je dejal minister, da je to zgolj prvi korak v plačni reformi, ki jo je ta koalicija napovedala, mislim, da skromnost kljub vsemu danes ni na mestu. to kar je Vlada v dobrem zadnjem letu dosegla v dogovoru s sindikati, je gromozanski premik, je tisto, kar bo omogočilo, da bo sistem plač, ki je v teh desetletjih v teh desetletjih praktično popolnoma razpadel od tistega, kar je bilo prvotno zamišljeno, zaživel v neki novi obliki, ki bo predvsem koristna za tiste dele zaposlenih v javnem sektorju, ki so trenutno v najslabšem položaju. Tisto kar je po naši oceni ena ključnih, eden ključnih dosežkov tega zakona je to, da določa prvi plačni razred, kot minimalno plačo. Že leta smo v tej državi poslušali, kako se število plačnih razredov v javnem sektorju, ki padejo pod minimalno plačo, viša, zdaj smo tam nekje okoli 26. plačnega razreda, kar pomeni, da se je dejansko ustvarjala nekakšna uravnilovka na področju plač v javnem sektorju, neke vrste zelo negativna uravnilovka, ki je pehala več in več ljudi iz dneva v dan v najnižjo vrednost, ki bi jo morali ljudje prejemati za opravljeno delo. Iz tega vidika je to zelo verjetno eden najpomembnejših korakov na področju javnega sektorja v zadnjih desetletjih in izpolnjuje tudi dolgoletne zahteve sindikatov in nenazadnje tudi Levice. Druga pomembna stvar, ki bi jo rad poudaril, je, da se bodo s privedbo trenutnih plačnih razredov tista družbeno najpomembnejša najpomembnejša dela, od del v socialnem varstvu, do ostalega tehničnega osebja, do vzgojiteljic, do učiteljev in tako naprej, dejansko premaknil višje, da se bo na tak način postavil, da bo tudi ustrezal tistemu kar družbi prinašajo. Tisto, kar je tudi pomembno poudariti pri tem predlogu zakona je to, da bo seveda z ustreznim mehanizmom tudi višanje minimalne plače pomenilo višanje vseh ostalih plač v javnem sektorju, kar se ta trenutek ni dogajalo in smo bili bili priča z vsako uskladitvijo minimalne plače s tem negativnim učinkom, da je minimalna plača dobesedno požirala plačne razrede v javnem sektorju. Na tak način koncipiran in postavljen sistem je sistem, ki bo omogočal seveda večjo privlačnost javnega sektorja za nove zaposlitve, za mlade, ki vstopajo na trg dela istočasno, pa bo zagotavljal nek način, kako bodo delo, ki ga opravijo ljudje v javnem sektorju, ustrezno ovrednoteno in potem tudi ustrezno izplačano brez nekih novih anomalij in poplačitev. Seveda to noben sistem ne deluje sam po sebi, ampak je

do novih poplačitev. A kot je dejal že minister, seveda je to zgolj prvi korak. Je korak, ki postavlja temelje, zato se tudi imenuje Zakon o skupnih temeljih za sistem plač v javnem sektorju, ampak je to velik korak. Reformo plačnega sistema je ta koalicija zapisala v koalicijsko pogodbo, bila je napovedana tudi v obrisih na enem izmed prvih koalicijskih vrhov, ki smo jih imeli. In sedaj po dveh letih imamo tu plod teh pogajanj, tega dela, plod, ki, kot rečeno, še enkrat, odpravlja število napak, ki so se dogajale v zadnjih desetletjih, in jih postavlja na nek nov, bolj pravičen sistem. Kar se nam zdi tudi pomembno v poslanski skupini, je, da se bodo ta nesorazmerja oziroma te izboljšave vpeljale na tak način, da jih bodo v celoti najprej deležni tisti, ki so na dnu plačne lestvice, na tak način, da se bodo njim plače najprej popravile, na koncu pa pridejo tisti v najvišjih plačnih razredih, kar je tudi družbeno bolj pravično. Pod črto lahko samo rečem, da smo v Poslanski skupini Levica zadovoljni s tem, kar je ta proces na koncu prinesel, da smo na nek način tudi ponosni na vse delo, ki ga je Vlada opravila v tem času v pogovorih s sindikati. In pričakujemo, da bo na tak način tudi potekalo delo naprej, tako pri pogajanjih za za javni sektor in pri vseh ostalih aktih, ki jih bo še potrebno sprejeti zato, da ta plačna reforma zaživi. Ključno pod črto pa je, da se uvaja sistem, ki je pravičnejši, ki je tudi bistveno bolj pregleden, predvsem pa tak način, da zagotavlja dostojno plačilo za opravljeno delo vsem, ki so v javnem sektorju zaposleni. Zato bomo v Poslanski skupini Levica zakon v prvi obravnavi absolutno podprli. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Andreja Živic. Izvolite. hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani ostali prisotni, spoštovane državljanke in državljani! Po 15 letih pogovorov in želja po spremembah nam je v tem mandatu v sodelovanju s socialnimi partnerji uspelo doseči okvirni dogovor o reformi plačnega sistema za javni sektor, ki bo začela veljati s 1. januarjem 2025. Omenjena reforma bo naslovila odprave plačnih nesorazmerij in anomalij, ki so se v sistemu nabrale v teh letih, ter poskrbela, da noben zaposleni v javnem sektorju ne bo prejemal nižje izhodiščne plače od minimalne. Čeprav je prvi in velik prioritetni poudarek na reševanju težav najslabše plačanih v javnem sektorju, je bila pozornost usmerjena tudi v to, da morajo biti bolj zahtevna, odgovorna in izpostavljena delovna mesta bolje plačana. Razmerje med najnižjo in najvišjo plačo se postavlja na ena proti sedem ter se tako končno konkretno naslavlja problem prevelike uravnilovke, ki je posameznike destimuliral, da bi se potegovali za najbolj zahtevna, še zlasti vodstvena delovna mesta. Drugače se ureja tudi napredovanja, ki bodo na začetku kariere hitrejša, in nagrajevanja, saj bodo imeli predstojniki več možnosti nagrajevanja najbolj sposobnih in delovnih lažji bodo tudi prehodi zaposlenih iz gospodarstva v javni sektor. Misliti tudi na poklice, kjer je bil javni sektor zaradi pretirane usmerjenosti v formalno izobrazbo in z njo povezanim plačilnim nekonkurenčnim v zasebnem sektorju najbolj poznani takšni poklici so s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij. Prehodne vlade so skušale parcialno urejati položaje posamičnih skupin, a so žal s tem ustvarile dodatne anomalije in nesorazmerja. Vlada doktor Roberta Goloba je k reformi pristopila celovito in vseskozi vodila dialog s socialnimi partnerji. Rezultat omenjenega dialoga je zakon, ki je danes pred nami. A to je šele prvi korak na poti do cilja, saj je Predlog zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju le ogrodje prihodnjega plačnega sistema. Končni rezultat bo znan šele, ko bodo zaključena stebrna pogajanja in sklenjene kolektivne pogodbe, tako krovna kolektivna pogodba za javni sektor kot pogodbe za posamezne dejavnosti in poklice. Vlada in sindikalni pogajalci so si zadali, da ta cilj dosežejo do 8. novembra. Pogajanja so potekala ves čas vzporedno in zdi se, da so pogajalci že v ciljni ravnini. Že sedaj pa je jasno, da bodo prvi, ki bodo občutili pozitivne vidike reforme, tisti najnižje plačani v javnem sektorju, katerih plača se giblje okoli minimalne plače. Gre za okoli 30000 zaposlenih, ki so bili uvrščeni v plačne razrede, ki so bili nižji od višine minimalne plače. Plačna reforma se bo uvajala postopoma. Plače se bodo dvignile v šestih obrokih, pri čemer bodo najmanj plačani javni uslužbenci prvi deležni povišanj. Izredno pomembno se mi zdi izpostaviti, da se je Vlada, vladna pogajalska ekipa, kateri smo se pridružili tudi poslanci, zavezala, da ministri in sekretarji ter poslanci v času trajanja sklica te sestave Državnega zbora ne ne bodo ne bomo deležni nikakršnega povišanja plač. Slednje se bo zgodilo šele po volitvah, v letu 2026, ko bo svoj mandat nastopil nov Državni zbor in nova vlada Republike Slovenije. S to zavezo je zlasti vladna stran jasno pokazala, da gleda na problematiko celovito in dolgoročno ter skuša iskreno reševati sistemske težave plačnega sistema javnega sektorja in ne svojega osebnega položaja znotraj tega sistema. V vladajoči koaliciji se namreč zavedamo in z dejanji dokazujemo, da pot do boljših storitev javnega sektorja in večje koristi za prebivalce celotne družbe vodijo preko urejenega plačnega sistema, ki je pošten, pravičen in spodbuden. Ravno sistemske spremembe in nadgradnje so tiste, ki pri tej reformi plač v javnem sektorju največ štejejo. Finančne spremembe in nekatera povišanja plač pa so zgolj kamenček v mozaiku večjih sprememb. Izboljšujemo primerljivost med vejami oblastmi. Z uvrstitvami sodnikov in poslancev smo zagotovili bolj pravično razmerje, ki bo povečalo zaupanje v naš pravosodni sistem. Sodniki se po novem uvrščajo v primerjavo s poslanci, kar daje našemu sodstvu večjo legitimnost in avtoriteto, kar je ključnega pomena za delovanje pravne države. Z ureditvijo tega področja se tudi uresničuje odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije in kaže, da je ta Vlada kljub kritikam nekaterih zavezana spoštovanju pravne države in spoštovanju sodnih odločb. Spoštovane državljanke in državljani, pomembno je, da se zavedamo, da s to reformo gradimo stabilnejši, pravičnejši in vzdržnejši sistem za prihodnost. Do sedaj je bilo usklajevanje plač z rastjo cen življenjskih stroškov prepuščeno dobri volji vsakokratne vlade. Ker se v letih po krizi dolgo časa plače niso usklajevale z inflacijo in ker se je zamrznilo napredovanja, so se tudi iz tega naslova pojavile številne anomalije in nepravičnosti v sistemu. Zato bodo pogajanja in usklajevanja letna, hkrati pa bo v zakonu varovalka uskladitvi s cenami življenjskih stroškov, če slučajno ne bi prišlo do dogovora. S tem se zagotavlja, da bodo plače javnih uslužbencev sledile realnim gospodarskim razmeram, kar bo pripomoglo k dolgoročni stabilnosti našega javnega sektorja. Prav tako skrbimo za socialno pravičnost. Vsi javni uslužbenci bodo deležni dodatnih dni dopusta, a bo starostna meja za pridobitev dodatnih dni dvignjena na 55 let do leta 2030. Zavedamo se tudi potrebe po ustreznih dodatkih za posebne obremenitve, mentorstvo in delo v manj ugodnem času, kar bo še dodatno nagrajevalo trud in predanost naših javnih uslužbencev. Na koncu naj poudarim, da je cilj reforme vzpostaviti sistem, ki bo konkurenčen, pravičen in bo spodbujal najvišjo možno učinkovitost zaposlenih. V Poslanski skupini Svoboda verjamemo, da bomo s to reformo skupaj dosegli boljši, pravičnejši in uspešnejši javni sektor, zaradi tega bomo omenjeni zakon z veseljem podprli. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanec Žan Mahnič. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednica. Kolegice in kolegi! Beseda, ki zagotovo ne pritiče zakonu, ki ga imamo pred sabo, je beseda reforma.

temeljito spremenil sistem plač v javnem sektorju. Namesto tega se samo popravljajo razredi v smislu, da se vsem dviguje plače, da bodo vsi zadovoljni. Zdaj mi zmeraj v Slovenski demokratski stranki nekako izhajamo iz svojega programa in sem šel gledat, kaj smo napisali takrat za volitve leta 2022 v ta program. In tam smo zapisali sledeče: "Za vsako delovno mesto bomo v javni upravi oblikovali objektivne in pregledne kriterije ter kazalce uspešnosti, katere bomo tekoče spremljali in uporabljali. Ob tem bomo oblikovali centralno kadrovsko bazo vseh zaposlenih v javni upravi. In pa: zaposleni morajo biti visoko usposobljeni in primerno nagrajeni za svoje delo ter tudi sankcionirani za nedelo. Zato mora biti vsaj 30 procentov plače odvisno od rezultatov dela. Na podlagi česar bomo odpravili plačno uravnilovko ter uvedli variabilni in fiksni del plače za vse zaposlene v javnem sektorju." To ni nič novega, marsikje v gospodarskih družbah to že poznajo. Žal ugotavljamo, da nič od tega ni v tem zakonu. Zdaj, da je problematika pereča, predvsem pa, da vsak, ki ugrizne v to kislo jabolko, potrebuje veliko časa, da to spremeni, smo videli že mi v svojem mandatu, kjer smo se tega lotili. Zdaj, verjetno bi bili uspešni, če bi šli po istem receptu kot vi, se pravi, da bi vsem samo dvignili plače. Ampak uspešni nismo bili. Zakaj? Zato, ker nismo šli po tem receptu po katerem ste šli vi, ampak smo želeli sistem plač v javnem sektorju zastaviti povsem na novo. Pri tem pa glavno vodilo primerljivost poklicev oziroma dela, ki ga določeni poklici opravljajo. Takrat 2008 je bil eden od problemov ravno to. Saj takrat leta 2008 so tudi vsi dobili višje plače. Problem pa je bil, ko so potem začeli ljudje med seboj primerjati koliko več je kdo dobil. In takrat je bil potem cel halo. In vse do danes tistega sistema nismo spremenili. Vsaka vlada je samo popravljala razrede, sprejemala aneks na aneks, kar smo v bistvu že v v eni od prejšnjih razprav, mislim, da prejšnji mesec ali dva meseca nazaj tudi ugotavljali glede sistema plač. No, in mi smo takrat leta 2021 zadevo zastavili sledeče. Javni sektor je potrebno ločiti na dva dela, to je na administrativni del in pa na storitveni del. In storitveni del potem še naprej na zdravstvo, na šolstvo, na varnost, se pravi vojska, policija, gasilci in pa seveda, takrat je bila tudi polemika kako zastaviti socialno oskrbo, ali naj bo to nekako svoj steber ali bi lahko to dali pod zdravstvo. In na podlagi te razmejitve narediti primerljivosti znotraj teh skupin, nenazadnje na koncu tudi generalno med seboj in postaviti nove lestvice. To bi bila, kolegice in kolegi reforma sistema plač v javnem sektorju, ki bi na novo, glede na situacijo, ki jo imamo, naredila neko ovrednotenje, pregledala delo in pa ker verjamem, da se pa vsi strinjamo, da se v 16 letih, če že ne veliko, pa res marsikaj spremeni. Kajti 16 let je, odkar je bila tista reforma sprejeta, da bi pač pogledali kaj se je v teh 16 letih na področju različnih poklicev spremenilo in kako seveda to potem nekako ubesediti oziroma uzakoniti. resnično smo se v Slovenski demokratski stranki, ki se zavedamo, da je res potrebna sprememba na tem področju, ki smo se je lotili, ampak žal, ker je res kislo jabolko, neuspešno nekako veselili vseh teh napovedi, ki jih je tukaj dejal gospod premier, da bo prišlo do reforme, reforme plač v javnem sektorju. In potem v bistvu na koncu vidimo, da je ta beseda reforma na tem področju enaka kot je beseda reforma na področju zdravstva in na področju davčnih sprememb.

dviguje davke, določeni skupini pa omogoča, da bodo dobičke, ki jih ustvarjajo v Sloveniji in so obdavčeni z 22 procentov, sedaj lahko kot obresti za posojilo nakazovali v davčne oaze, denar iz davčnih oaz pa sem in to je v bistvu reforma takrat bila, neka davčna reforma, ki je ni pozdravil razen politikov vladajoče koalicije, nihče. Kar se pa tiče zdravstvene reforme pa tako ali tako vidimo, da sistem razpada, da je slabše kot je bilo dve leti nazaj, ampak to je seveda tudi zaradi tega, ker se določene stvari deli deli glede na aktualno situacijo oziroma kakor predsedniku Vlade paše enkrat oziroma kakor mu ne paše drugič. Ko je problem zaradi zdravstva v Ljubljani, je seveda to zaradi ministrstva, ko je problem v Slovenski Bistrici, je to seveda zaradi župana. In tisto, kar smo pričakovali, se ni uresničilo in ugotavljamo, da je to, kar je danes pred nami, samo gašenje požara, čeprav ne povsod. Zdaj, ko pogledaš izjavo o stopnji usklajenosti, kdo vse je podpisal te izjave, ugotoviš da zdravniki tega niso podpisali. Se pravi, da sektor, ki ga bi bilo potrebno urgentno urediti, izjave o usklajenosti tega sporazuma ni podpisal, se pravi, ne Fides, ne Sindikat delavcev zdravstvene nege in ne Sindikat farmacevtov. Se pravi, očitno se je tudi tukaj šlo proti eni skupini, ki ste jo očitno naredili za razredne sovražnike že na začetku mandata in proti katerim bijete bitko že več kot dve leti in pol, medtem pa verjamem, da marsikdo od vas išče rešitve za svoje zdravstvene težave pri privatnikih, saj nekateri jih imate celo v bližnjem sorodstvu. Tisti ste tudi zanimivo tiho, ko se govori o zdravstvu, takrat, na vaših, na vaše predloge, na vaše zakone. Tisto, kar v Slovenski demokratski stranki pozdravljamo je, da je zagotovo dobro, da je izhodišče, kar se tiče izhodiščnega razreda, da je to minimalna plača. Tisto, kar tudi pozdravljamo, glede na to, da se plače dvigujejo tudi funkcionarjem je, da ne moremo reči, da plače dvigujemo sebi, kajti plače bodo dvignjene šele v naslednjem mandatu, se pravi, ko bo nova zasedba Državnega zbora, ko bo nova zasedba vlade in pa, ko bo žal še vedno ista zasedba sodnic in pa sodnikov, kajti, v Sloveniji smo na prvem mestu po kršenju človekovih pravic na sodiščih, zato sem rekel, da bo žal še vedno ista zasedba sodnic in pa sodnikov in da bomo še vedno naprej rekorderji. Lahko pa že zdaj napovem, ker se v Slovenski demokratski stranki strinjamo, da mora biti variabilni del tudi pri plači in nekje se ga uvaja, mi bi ga seveda še več, ampak variabilni del, kolegice in kolegi, bi moral biti tudi pri funkcionarjih, in ta variabilni del bi bil, bi moral biti vezan, tako kot je v nekaterih drugih državah, na, glede na gibanje BDP. Se pravi, takrat, ko gre državi dobro, ko ji gre bolje se tudi poslanske plače del vežejo na ta višji BDP, takrat ko državi gre slabo, se tudi poslanske plače nižajo glede na to kakšna je splošna klima, gospodarska, če želite v tem primeru v državi in to je tudi amandma, ki ga bomo vložili v proceduro potem v samem postopku, ko bo prišlo do druge faze. Ugotavljamo, da je priložnost zopet zamujena in da bo naslednja Vlada, ki bo prišla, katera bo tudi dejansko se ukvarjala s tem v smislu finančnih posledic v proračunu,

In zanimivo, kako kar naenkrat ni bilo več omejitev, kako bo kar naenkrat ta znesek šel krepko čez milijardo evrov, medtem ko je bilo še na začetku mandata oziroma takrat, ko so bila postavljena na izhodišča, rečeno, da več kot 700, 800 milijonov evrov, pač vreča vreča ni na voljo. Se pravi, ob 17 milijardnem proračunu sedaj tudi vidimo kam približno bo zadeva šla. Kajti, v letu 2025 se ti plačni razredi ne bodo usklajevali, potem pa seveda od leta 2026 naprej tudi glede na nekatere pogoje. Mi sicer pozdravljamo, da ste dosegli dogovor v smislu, da bo vsaj nekaj časa nekaj socialnega miru, žal ne v zdravstvu in žal ne tudi, zaradi nejevolje pri tistih, ki zadeve niso podpisali. Mislim, da je tukaj tudi Sindikat vojakov Slovenije, opozarja na določene anomalije, kar se tiče neustavnosti določenih delov, ampak verjamem, da bo za to še čas, da se bo reševalo naprej. Jaz upam, da se vendarle še kaj da spremeniti, da boste odprti tudi za predloge opozicije. Kajti, javni sektor je pač sektor, ki se tiče vseh vlade in pa opozicije, vseh državljank in državljanov, ki koristijo te usluge. Jaz mislim, da je ta javni sektor že tako preveč razbohoten. kar zastrižem z ušesi, ko sem prej slišal kolega, ki je rekel, da je pa sedaj zadeva tako zastavljena, da bomo tudi mlade dobili noter, da bo v bistvu še več zaposlitev v javnem sektorju. Jaz se strinjam, da pridejo mladi v javni sektor, ampak naj nadomestijo tiste, ki so za v penzijo. Tudi mi smo takrat želeli, naredili spremembo, pa jo je žal Ustavno sodišče potem razveljavilo. Se pravi, da če ni soglasja delodajalca, ko enkrat izpolniš pogoje za penzijo, da greš v penzijo. To bi bile, se pravi neke resne spremembe, da bi se temu zakonu lahko rekla reforma. Zdaj, če pod črto potegneš kaj si bodo ljudje najbolj zapomnili od tega zakona? In to pač smo v istem zosu, tako koalicija kot opozicija: da smo vsi funkcionarji dvignili plače. Kogarkoli boste vprašali, so si zapomnili samo to, tako da ta rešitev je pač dobra, da šele z naslednjim mandatom pa vendarle bo vedno treba na te očitke odgovarjati. Zdaj, neko zlato pravilo je in to smo želeli v prejšnjem mandatu, tudi v tem, ena stranka je vedno zablokirala, če že kdaj je čas primeren za to takoj na začetku mandata. V Slovenski demokratski stranki zagovarjamo, da si vsi zaslužijo naše državljanke in državljani višje plače pa vendarle bi bilo pa dobro tudi ovrednotiti kdo si zasluži manjše povišanje pa kdo si zasluži večje povišanje in kakšne delovne pogoje se v določenih skupinah potem tudi vzpostavlja. Žal tega ni, ampak so samo popravki v tem smislu, da je volk sit in koza cela. Jaz povsem razumem, da ste morali zapreti to vsaj eno fronto, ki ste jo odprli. Žal pa še vedno tista najpomembnejša ni zaprta s tem zakonom, zdravniška stavka in pa stanje v slovenskem zdravstvu. V Slovenski demokratski stranki tega zakona ne bomo podprli, niti mu v prvem branju ne bomo nasprotovali. Tako da, se bomo vzdržali naprej pa bo tudi odvisno, kako upam, da se lahko dogovorimo vsaj na kakšnem področju, da kakšno zadevo spravimo skupaj, ker pač tukaj smo na istem čolnu, javni sektor ni ne vaša ne naša skupina in bi bilo dobro, da se prisluhne tudi kakšnemu predlogu iz opozicije. Tako da, hvala lepa.

Vlada je 25. septembra letos s sindikati javnega sektorja podpisala izjavo o stopnji usklajenosti predloga novega zakona. Do novembra letos pa naj bi bile zaključene vse ostale aktivnosti, potrebne za uveljavitev prenovljenega plačnega sistema, ki naj bi začel veljati s 1. januarjem naslednje leto, in za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah. Sklenjena naj bi bila nova kolektivna pogodba za javni sektor in sklenjene kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev ter uveljavljeni podzakonski akti. Torej veliko dela do konca letošnjega leta. razloge za sprejem zakona navaja vsako leto večje število plačnih razredov pod minimalno plačo, porušena razmerja med najvišjo osnovno plačo in minimalno plačo, nestimulativno nagrajevanje, naraščanje mase plač zaradi avtomatizma napredovanja, nizke plače mladih in začetnikov, ki prvič sklepajo pogodbe v javnem sektorju. Torej, veliko, veliko vprašanj, ki jih bo treba rešiti, vendar se sprašujemo, ali ta zakon odgovarja na te razloge. Za zdaj se nam zdi v Novi Sloveniji, da vemo premalo. Namreč, nov plačni sistem bo zajel ves javni sektor, državne organe, občine, javne zavode, javne sklade, javne agencije, javne gospodarske zavode. Torej ogromno ljudi bo odvisnih od tega novega plačnega sistema in tudi zelo, zelo se bo poznal v našem proračunu. Predlog zakona je zelo obsežen in je kar zapleten. Torej, ugotavljamo, da gre le za prvi korak k tako imenovani prenovi plačnega sistema, saj veliko vprašanj ostaja še vedno odprtih. Stebrna pogajanja še niso končana, potrebna je sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti ter poklicev ter končni krovni dogovor, ki naj bi bil parafiran najpozneje do 23. oktobra in podpisan 8. novembra. Čas hitro teče. Sprašujemo se, je verjeti tej Vladi? Pri zdravnikih je Vlada prelomila svojo obljubo. In če se pogovarjamo o dvigu plač, se moramo seveda pogovarjati tudi o učinkovitosti javnega sektorja, na katerega čakajo ljudje in niso najbolj zadovoljni, če javni sektor namreč ni učinkovit, če se čaka predolgo za zdravstvene storitve, gradbena dovoljenja, nove dokumente, če se zahteva preveč administracije, medtem ko vas ljudje izza okenca pošiljajo od Poncija do Pilata, ker se ne znajo odločiti, kaj je prav in kaj ni prav. Potem si ti ljudje, tako izgleda od zunaj, ne zaslužijo višje plače, na to opozarjajo tudi mnogi mediji. Bodimo še natančnejši: sploh si je ne zaslužijo njihovi šefi, torej tisti uslužbenci javnega sektorja, ki ne znajo organizirati dela. Še manj pa si zaslužijo politiki, ki so namesto strokovnjakov zaposlovali svoje lojalne ljudi. Iz sedanje javne uprave, s katero imam veliko kontaktov, je slišati, da spolitiziranega javnega sektorja še ni bilo, kot si ga je, žal, privoščila ta Golobova Vlada. To res ni dobro. Ta Vlada pa si je privoščila tudi delitev javnih uslužbencev na državne, ki bodo bolje nagrajeni, in na lokalne, torej občinske, ki so za to vlado lahko tudi drugorazredni, saj po plačah ne bodo dosegali ravni državnih javnih uslužbencev, čeprav tudi občinski opravljajo zelo odgovorno delo. Upam pa si trditi, da so bolj učinkoviti od državne javne uprave, kot primer, direktorji občinskih uprav bodo celo na slabšem. To je za nas v Novi Sloveniji nedopustno. Kdo se bo še odločil za tako odgovorno delovno mesto? V Novi Sloveniji smo prepričani, da je treba nagrajevati drugače. Nagrajuje naj se znanje, učinkovitost in predvsem dobro opravljeno delo. V Novi Sloveniji seveda zagovarjamo višje plače za vse zaposlene, zato smo v preteklosti vložili predlog sprememb davčne zakonodaje, ki je plače dvignila vsem, tudi tistim v gospodarstvu, od katerih živi javni sektor. Zdi se, da Vlada želi ustreči sindikatom, kar je prav, ampak opozarjamo, da vsi niso zadovoljni in z njimi se boste, spoštovana Vlada morali še usklajevati. Najprej z zdravniki, s policijo, z učitelji, z vojsko, z redarji, na občinski ravni. Zdi se, kot da so sindikati kupili mačka v žaklju, torej obljube, ki jih bo Vlada realizirala daljnega leta 2028. Stavim, da si v tem trenutku nihče ne zna izračunati, kdaj in koliko se bo dejansko njegova plača zvišala. Predsednik Vlade je znan po prelomljenih obljubah. Upam, da tukaj temu ne bo tako. Kljub vsemu kar sem povedala v Novi Sloveniji zakonu ne bomo nasprotovali, ker ljudem privoščimo višje plače oziroma boljši življenjski standard. Želimo si, da bi Vlada vse predloge opozicije in pozicije upoštevala do drugega branja, da bi bila čim bolj usklajena z vsemi, ki bodo po tem zakonu dejansko plačani. I še eno opozorilo, implementacijo tega zakona bo k sreči opravila neka druga Vlada. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Naša poslanska skupina je večkrat opozarjala na negativne, za marsikoga zelo zahtevne okoliščine, ki sta jih povzročili vsesplošna draginja ter vztrajna inflacija. Ustvarili sta zaostrene razmere v družbi, posledice pa niso čutili zgolj socialno najbolj ogrožene družbene skupine, temveč tudi srednji razred, ki se prav kot posledica neugodnih gospodarskih ter potrošniških razmer krči, vse več ljudi potiska proti socialnemu robu. Pri tem pa ne gre zgolj za brezposelne osebe, temveč tudi državljanke in državljane, ki imajo redno zaposlitev ter stabilen dohodek. Bistveni vzorec slednjih predstavljajo prav javni uslužbenci. Vsakdo, ki dela pa se v takšnem položaju seveda ne bi smel znajti. V strukturi javnega sektorja so uslužbenci, ki skrbijo za naše najmlajše ter najstarejše, ki opravljajo socialno pomoč za najranljivejše, ki skrbijo za javni red in mir ter nacionalno varnost, ki so v prvi bojni liniji oskrbe obolelih ter poškodovanih. Gre za približno 190000 državljank in državljanov, ki vsakodnevno prispevajo k izvajanju temeljnih nalog države, uresničevanju družbene pogodbe in ohranjanju sistema državne ureditve. Nesprejemljivo je, da se javni uslužbenci, ki predstavljajo utrip državnega ustroja in so v sistemu redno zaposleni, torej si kruh služijo z delom, znajdejo v neugodnem socioekonomskem položaju. Zato pozdravljamo učinek zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, ki stabilizira socialni položaj javnih uslužbencev. Ključen učinek zakonu štejemo krepitev konkurenčnosti javnega sektorja na trgu dela. Javni sektor v zadnjih letih zagotovo ni veljal za konkurenčnega delodajalca, ki privablja najboljše kadre. Še toliko večji izziv predstavlja privabljanje kadrov s posebnimi kompetencami, ki jih primanjkuje tudi v zasebnem sektorju. Prav tako pa javni uslužbenci, ki svoje delo opravljajo dobro že dolgo nudijo bistveno premalo stimulacije. Ob vsem razpoložljivem kapitalu je človeški tisti, ki je najbolj dragocen in nosi številne multiplikativne učinke, če se mu namenja zadostno mero, pozornost in vložek. Ustrezne nagrade za zdravstveno in oskrbovalno osebje bodo pomembno prispevale k zapolnitvi vrzeli v kadrovskem bazenu, razbremenile kadrovsko podhranjene time in skrajšale čakalne vrste ter okrepile zdravstveno oskrbo in zdravje populacije. Učitelji sooblikujejo prihodnost, kakršno si želimo in potrebujemo. V bazen bodočih pedagogov iz fizike, kjer se vse več študentk in študentov odloča za nepedagoško aplikacijo stroke, bo več kandidatov, ki bodo poučevali nove generacije pedagogov, strojnikov, mehatronikov in drugih za sodobno razvita gospodarstva ključnih profilov. Pripadnice in pripadniki policije in Slovenske vojske ter gasilske enote bodo ob obetu kadrovskih okrepitev nosili manj tveganja pri izvajanju nalog, posledično pa bo tudi večja raven varnosti pridobljena s strani državljank in državljanov prav na račun okrepljenih odzivov na klic na pomoč ter enot v službi domovine.

Bistvene težave v aktualnem plačnem sistemu so povzročili tudi parcialni dogovori o poviševanju plač v posameznih poklicnih skupinah ter izvenserijski dvigi minimalne plače glede na rast življenjskih stroškov. Tovrstni dogovori ter dvigi minimalne plače so sicer bili v luči rasti življenjskih stroškov in drugih gospodarskih okoliščin nujni, vseeno pa so bistveno okvirili predviden okvir trenutnega plačnega sistema in postavili večje število plačnih razredov pod minimalno plačo, ki sedaj sega do 6., 30. razreda, ki zajema uslužbence z višjo strokovno izobrazbo. Izhajajoč iz tega, se v predlogu zakona prvi plačni razred določi v višini minimalne plače iz januarja 2024, ter s tem odpravlja pojavnost velikega števila delovnih mest, katerih izhodiščna plača je nižja od minimalne. Prav tako pa zakon predvideva vsakoletno univerzalno korekcijo plač z inflacijo na način, ki se izogiba sklepanju parcialnih sporazumov in potencialnemu rušenju sistema. Zakon uvaja pomembne in potrebne korekcije plačnega sistema, predvsem pa jih uvaja v skladu z dogovorom z večino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki predstavlja enega izmed osnovnih predpogojev za njegovo tržnost. Konkurenčnost javnega sektorja na trgu dela je neposredno povezana s kvaliteto javnih storitev in uresničevanje nacionalnih ciljev. Prav tako je ključna v luči vseh kompleksnejših izzivov, s katerimi se Republika Slovenija sooča na lastnem ozemlju in širše. Za snovanje ustreznih odzivov nanje je bistvena lastnost strokovnost, ki jo lahko zagotovi zgolj s kvalitetnimi javnimi servisi, ki so pravzaprav tudi glavna podpora organizacijam zasebnega sektorja. Zgolj učinkovita in kakovostna javna uprava je sposobna državljankam in državljanom zagotavljati dostopnost in kvaliteto temeljnih storitev, ter v državi ohranjati visoko raven družbene blaginje, kakršnih smo vajeni v Sloveniji in jo pravzaprav težko najdemo v drugih državah. Prepričani smo, da je eden izmed temeljnih pogojev ohranjanja blaginje pošteno plačilo za pošteno delo in predlog zakona si zagotovo prizadeva zasledovati njegovo uresničitev. Seveda je potrebno priznati, da korekcija plačnega sistema ne pomeni odpravo vseh kadrovskih izzivov javne uprave. Prav zato je koalicija močno vpeta v pripravo paketa zakonodaje, ki celovito naslavlja izzive in opravlja kadrovske zadeve javne uprave. Nujno pa je potrebno opozoriti na lekcije, ki nas učijo neuspehi preteklega plačnega sistema, podiranje razmerij s partikularnim naslavljanjem težav ni vzdržen pristop k upravljanju plačnega sistema. V bodoče je potrebno pripraviti celovite odgovore ter k pogajanjem z reprezentativnimi sindikati pristopiti, kot je pristopila aktualna pogajalska skupina, ki ji za dosežen dogovor čestitamo. Eno izmed temeljnih načel javne uprave je usmerjenost v uporabnika, torej ljudi. Storitve so namenjene vsem državljankam in državljanom pod enakimi pogoji. Razmere v javni upravi in številni protesti uslužbencev so pričali o dejstvu, da se javni servisi razkrajajo, šibijo in zapostavljajo. S predlogom zakona jim po dolgem času namenjamo dolžno pozornost in krepimo temelje ter s tem priznamo družbeno korist temu delu. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo predlog zakona soglasno podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev O predlogu zakona, in sicer je prvi k razpravi prijavljen poslanec Janez Cigler Kralj. Izvolite. **JANEZ Hvala lepa, podpredsednica. Dober dan predstavniki Vlade, kolegice in kolegi in tisti, ki nas spremljate preko televizije ali pa sodobnih digitalnih medijev.

rešitev ali pa predlogov, ki jih prinese Vlada ali pa koalicija v ta parlament. Jaz bom pokazal, da ni vedno tako, vsaj v Novi Sloveniji znamo tudi kaj pohvaliti. In najprej lahko rečem, da vsekakor izražam priznanje pogajalski skupini, ker to ni lahko delo. Kdor je kdorkoli kadarkoli bil v poziciji se pogajati na takih, še posebej krovnih pogajanjih, ve, da to ni lahko delo, da je to zahtevna zadeva, in da ob tem moraš opraviti še vse druge stvari, ki jih imaš v svojih pristojnostih, tako da tu vsekakor priznanje. Drugič, pohvalim tudi to,

in to je prav. In res smo priča številnim podplačanim delavcem v javnem sektorju. In mislim, da je to, lahko rečem, kar v naši politični skupnosti ali pa v naši državi soglasje, o katerem se pravzaprav ne pogovarja. Prav je tako. Sam dodajam, pa vem, da bom na tnalu in tako naprej. Ampak vseeno, ker imam tudi vpogled še v nekatere druge stvari dodajam, da je pravilno, da se bodo plače povečale tudi recimo direktorjem javnih zavodov, kot so domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi. Drugim javnim zavodom, ker to so ljudje, ki nosijo veliko odgovornost, še posebej v času kriz,

nizko ali pa nesorazmerno plačilo za to. Zdi se mi zelo prav, kolegice in kolegi, da se bodo plače povišale tudi županom slovenskih občin. Tisti, ki dobro delajo, saj to ljudje v bistvu vsake štiri leta vsaj preizkusijo in nekako odločijo ali so dobro delali ali niso, kakorkoli, ampak tisti, ki dobro delajo so izrazito podplačani v našem sistemu. Kakorkoli, so stvari, ki jih je za pohvaliti. Zdaj pa mogoče še k nekaterim izzivom ali pa grajam tega predloga, ki je prišel na našo mizo. Če pravilno berem vaš predlog, se na nek način postavlja minimalna plača kot prvi razred, ampak se pa ne bo redno ali pa avtomatsko usklajevala z inflacijo. In če se to ne bo zgodilo samo ob določenem pogoju, se bo uskladila, če bo inflacija več kot, če pravilno berem, 1 odstotek letno, ampak samo za odstotek nad enim odstotkom. To pomeni, kolegice in kolegi in to je moje vprašanje, če pravilno računam in če sem pravilno bral, da bomo kmalu, morda ne v prihodnjem letu, morda ne še v letu 2026, ampak kmalu bomo spet priča doplačilom do minimalne plače. Če je res tako, kot berem, potem imamo napako v sistemu že vnaprej. Ker to doplačevanje do minimalne plače je zdaj bil en motilec, ki je povzročil veliko slabe volje, tako pri zaposlenih, ki so bili prejemniki te plače, kot pri izplačevalcih plač in tako naprej, da ne omenjam posledic, ki jih ima tako nizka plača, ki je nižja od minimalne in kjer je treba, kjer mora delodajalec doplačevati, ne vedno država, samo kadar je država delodajalec, država, kjer je zasebnik, zasebnik doplačuje, da ne bo pomote, ker se velikokrat napačno navaja, da vedno država doplačuje, kakorkoli, nazaj k javnemu sektorju. Torej, če je ta anomalija noter, potem že imamo vnaprej bomo rekli, v DNK novega predloga vgrajeno eno napakico. Ključna moja osebna graja pa je, da dejansko ta predlog ni prinesel novega koncepta pogleda na plače v javnem sektorju. To je samo nova verzija, nova različica, bomo rekli, se spomnite, Windows / nerazumljivo/ in zdaj smo pri ne vem kateri številki. To je samo verzija pika nekaj. V Novi Sloveniji verjamemo, sam trdno verjamem, da ne bomo imeli kvalitetnega preskoka in zadovoljstva tako zaposlenih kot uporabnikov storitev javnega sektorja, dokler ne bomo spremenili koncepta razmišljanja o plačah v javnem sektorju. In sicer iz koncepta osnovnega, bomo rekli pozicioniranja glede na doseženo izobrazbo,

dokler ne bomo prešli na koncept ovrednotenja dela, ki ga opravlja nekdo, pa je to terenski veterinar, ko ravno sedim zraven kolegice doktorice Čadonič Špelič, ali je to srednja medicinska sestra v bolnišnici ali je to bolničar v domu starejših ali pa je to nekdo, ki na lokalni ravni dela v občinski upravi. Dokler ne bomo prišli na ta koncept, da bo osrednji kvalifikator ovrednotenje njegovega, njenega dela, potem pa se bodo na to okrog pripeli vsi dodatki za delovno dobo, za delo v neugodnem delovnem času in tako naprej, do takrat, kolegice in kolegi, ne bomo dosegli ključnega cilja, ki ga pa v Novi Sloveniji imenujemo učinkovita, vitka in hitra javna uprava, torej servis, ki je na voljo državljanom, ki jim hitro rešuje njihove izzive, se hitro odzove na probleme in je pravzaprav tisto, kar vsi pričakujemo. Še več, ne samo pričakujemo, ampak ker smo tisti, ki želimo plačevati davke, in jih tudi plačujemo. Torej smo tudi upravičeni do tega, zaslužimo si to, ljudje si to zaslužimo. Torej moja teza je, dokler ne bo te spremembe koncepta glede umeščanja v plačni razred, ne bomo dosegli teh ciljev. In to je moja ključna graja tega predloga, ki ste ga prinesli k nam v Državni zbor. Je še nekaj stvari, ki bi jih lahko izpostavil, a jih je že zelo dobro kolegica Čadonič Špelič v stališču naše poslanske skupine. Moram reči, da sem ogorčen, kako je finančni minister v medijih v preteklih dneh vehementno rekel na vprašanja in izzive, kako bodo zdaj javni zavodi dobili denar za to povišanje plač pa za regres v marcu za februar in tako naprej. In je rekel: "Nič ne bomo vnaprej dajali, naj se znajdejo in bodo malo, to bi bila potuha in tako naprej." Dajte, no, kdor je kadarkoli imel vpogled v delovanje javnih zavodov, to je norčevanje in poniževanje javnih V domovih za starejše so že zdaj, bomo rekli, čisto obubožani, pa je bila energetska kriza, pa zdaj ste jih udarili z novo omrežnino, črpalke, ki so bili sodobni pa moderni, pa so šli na toplotne črpalke pa solarne celice, bodo zdaj preko omrežnine udarjeni. Potem, hrana se draži, in na nek način bodo zelo težko zagotovili še ta denar za dvig plač. Napovedujem vam, če se ne boste, kolegice in kolegi z Ministrstva za javno upravo dobro postavili tule napram finančnemu ministrstvu, bodo te zadeve marca, februarja, marca prihodnje leto se prelile v cene storitev, pa ne samo v dolgotrajni oskrbi, ampak še marsikje drugje, vrtci, šole in tako naprej. Na to opozarjam. In tu mislim, da smo že v preteklosti bili priče kakšnim takim neljubim zadevam, potem so pa vsi ogorčeni in debelo gledajo, kako smo zdaj pa v to prišli. Večja učinkovitost javnega sektorja, dobra storitev, boljša storitev se bo dosegla samo s spremembo koncepta mišljenja, nedosežena izobrazba kot pogoj za umestitev v plačni sistem, ampak ovrednotenje tvojega dela, ki ga opravljaš. Šele takrat bomo lahko pravično in medsebojno primerljivo uredili naš plačni sistem.

Zdaj je dobrih 15 oziroma 16 let skoraj od tega, odkar je bil sprejet prvi zakon, ki je urejal področje plač javnih uslužbencev. Seveda je to dolgo obdobje. Obdobje, v katerem smo se soočali s takšnimi ali drugačnimi finančnimi, zdravstvenimi, da ne naštevam, z vsemi krizami, ki so bile seveda nekako vzrok, da so prihajale različne vlade do parlamenta oziroma tudi do socialnih partnerjev s takšnimi ali drugačnimi zahtevami po omejitvi

poskušali, bi rekel, na stranska vrata urejati dodatke pa izplačila nekaterim poklicnim skupinam. Skratka, situacija je pripeljala do zadeve, kakršna je pač, s katero se pač trenutno soočamo in seveda ob dejstvu, da že kar nekaj let na slovenskem trgu dela primanjkuje, bistveno primanjkuje delavcev, išče jih cel javni sektor, išče jih javna uprava, je seveda največjo ceno tega ne pravočasnega ukrepanja oziroma spremembe tega področja plač javnih uslužbencev utrpel pravi javni sektor. Zato ker njihove plače so predpisane, zakonsko urejene. Seveda privatni sektor se pač znašel tam, ni nekih zakonskih omejitev, ampak je skrb za to, da boš pridobil kader, dobiš si ga seveda na trgu dela z večjo ponudbo. In vse to je pripeljalo, da je velika večina, da si kar en lep del javnih uslužbencev po dolgih letih dela v tem sektorju iskal večji kos pogače oziroma zaslužka v privat sektorju. Tako, da pozdravljam, me izredno veseli, da ste tako vladna pogajalska stran kot tudi sindikati, kakršenkoli dogovor je seveda, obojestranskega dogovora in nekega kompromisa, Jaz vem, da pri sindikatih niso vsi zadovoljni, da bodo tudi sindikati morali nastaviti hrbet pri tistih nezadovoljnih skupinah. Ne nazadnje pa pozdravljam tudi državo, čeprav sem danes izmed predhodnih govornikov oziroma tudi v stališčih nekaterih poslanskih skupin zasledil grajanje, češ obljubili se bo ta reforma nekje okrog 800 milijonov, zdaj se pogovarjamo, mislim, da je že okrog milijarde 300, milijard 400 ampak tudi to je, bi rekel en del odgovornosti Vlade, ki je pač prišla do spoznanja v tem dialogu, v socialnem, je pač treba tokrat pa mošnjo malce bolj razvezati in da te anomalije oziroma, da javnim uslužbencem zagotovimo neko bolj dostojno življenje s temi prihodki, ki jih bodo dobili na podlagi tega zakona in seveda vnaprej sklenjenih kolektivnih pogodb. Tako da, se pravi, da pozdravljam. Jaz sam sem bil del poklicne kariere tudi v sindikatih, tako da poznam pogajanja, da zato toliko bolj cenim delo, ki je bilo opravljeno v tem zadnjem obdobju in seveda tudi na drugi strani razumevanje sindikatov, da smo tudi v obdobju pogajanj, da so uvideli, bili dosti razumni, da so glede po lanskih avgustovskih poplavah bili ponovno pripravljeni, da so zamaknili to obdobje še za eno leto. To se kaže, da bi rekel, da imamo oba partnerja, ki se zavedate svoje odgovornosti in pa ne nazadnje tudi stanja v državi. Nekaj, v nekaterih pogledih bi se strinjal s predhodnikom, s kolegom Ciglerjem. Tisto kar jaz, jaz sem skoraj 37 let delal v privat sektorju, dolga leta na področju plač, napredovanja in teh zadev. Kar mene najbolj bode in tudi prej, nisem se veliko s tem ukvarjal, dokler nisem prišel v parlament, so pa ta tako imenovana napredovanja v tem javnem sektorju in meni je bilo popolnoma nesprejemljivo, da imaš ti napredovanje na podlagi delovne dobe. Jaz ko sem prišel v Državni zbor pa mislim, da je za nas tudi velja kolektivna pogodba so mi obračunali 0,30 ali koliko je ta dodatek za leta in to je to. Ne moreš pa ti imeti zato, ker si že leta in leta v tej upravi ali si dober ali nisi dober pa imeti avtomatsko napredovanje. To ni v redu. Nekaj premikov ste naredili, da ne bom dokaj kritičen, predvsem pri teh

ko se boste pa pogovarjali tudi o delovni uspešnosti tu pa pričakujem predvsem poleg nekih seveda zakonskih izhodišč pa odgovorno ravnanje tistih, ki so zadolženi za to ocenjevanje. Jaz poznam primere, kjer so v glavnem vsi super ocenjeni. Tudi sam, ko smo vzpostavljali nov plačni sistem v podjetju, smo prišli tudi na to ocenjevanje, da poskušali vodje posameznih oddelkov vključiti v kadrovske postopke, da so si v končni fazi oni izbrali sodelavce, za katere so bili pa dogovorjeni, odgovarjali za cilje in kar nekaj zamenjav moram reči, da smo morali narediti na tem mini menedžmentu predvsem iz razloga, ker so, da se ne bodo zamerili, so bili vsi super zaposleni ne da nismo, na žalost res nismo. (Nadaljevanje) do tistih, ki so večkrat na razpolago, ki več vlečejo, te je treba nagraditi. Tako da to je ena izmed zadev, ki se mi zdi, da bi jih morali v naslednjih korakih tudi še urediti. Seveda pozdravljam tudi okrog tega usklajevanja enkrat letno, pa ker ste napotili na zadevo, da se sprejema dogovor s sindikati nekako do aprila, če tega dogovora ne bo, je pa vsaj že zakonsko zagotovljeno, da se bo ta uskladitev vršila v 80 procentih. Skratka, zaradi tega, ker je bila zadeva nujna, želim da se ta postopek res zaključi, kako so si

Hvala lepa. V bistvu sem vesela, da imamo danes na mizi ta predlog, zato ker vem koliko truda je bilo v njega vloženega, koliko ur pogovorov, koliko ur dogovorov, dogovarjanj, pregovarjanj in tako naprej. moram najprej seveda čestitati predstavnikom, ki ste sodelovali v pogajalski skupini, ni mačji kašelj. Sedeti s 40. ali pa 50. sindikati na drugi strani in se dogovoriti, je nekaj, za kar je res, si za čestitati in kar v resnici že dolgo ni uspelo nobeni vladi, tako da čestitke še enkrat. Kar se tega tiče, verjamem, da če nas sedi v tej dvorani 90, da vsak izmed nas 90 pa ima mogoče nekatere svoje poglede glede posameznih vsebin, ki ste jih uskladili. Očitno nas ima kar več, smo si kar podobni v stališčih, kar se tiče delovne uspešnosti. Vsi si želimo, da bi nekako večji delež plače predstavljala ta delovna uspešnost, in da bi dejansko lahko še v večjem deležu nagrajevali tiste javne uslužbence, ki so uspešni, in v malo manjšem tiste, ki pač niso, da seveda dosežemo ta nek skupni cilj, ki nam je več kot očitno skupen, to je kakovost ali pa učinkovitost javnega servisa. Vendarle sem vesela, da ste dosegli nekatere premike, predvsem na področju minimalne plače, to je absolutno uspeh in je prava pot, in se mi zdi, da je bil v bistvu res zadnji čas, da se, da se ti nižji plačni razredi dvignejo nad nivo minimalne plače, ker je dejansko bilo sramotno, da si država kot delodajalec dovoli sploh take plače v spodnjem delu plačne lestvice. Plus v bistvu se mi zdi, da so plače predstojnikov, katerihkoli, zdaj ali govorimo o lokalnih skupnostih ali govorimo o javnih zavodih in tako naprej, tudi nenazadnje organih sestave tudi samih vladnih organih, predstojnik je tisti, ki pač mora imeti nekako po neki hierarhiji najvišjo plačo, torej da ne morejo podrejeni svojega predstojnika, ki je seveda po odgovornostih, po delu nad njimi, prehiteti v plači. To je meni nekako logično, pa vendarle smo v teh letih zasledili na mnogo področjih mnogo anomalij, ki so to pravilo kršile. Vesela sem, da ste se z župani uskladili v plačah zato, ker se mi je dejansko zdelo, da župani imajo prenizke plače, da ste dosegli nek dogovor, in da ste tudi dosegli ta razpon, neko razliko v velikosti občin jaz absolutno pozdravljam, pa tudi na koncu koncev sistem kot tak je zdaj, ko ga pogledamo, nekako bolj pravičen. Seveda se ta razmerja so dinamična in se v letih oblikujejo, tako da če bomo ponovno pustili ta sistem toliko časa, kot smo ga pustili do zdaj, se bodo verjetno te razlike in anomalije ponovno pojavile, tako da nekako je treba sistem spremljati in ga prilagajati sproti, bolj sproti, kot smo ga doslej, pa vendarle. Tisto, kar bi jaz opozorila, nam še danes na elektronske naslove prihajajo posamezni predlogi, kaj bi bilo treba znotraj tega sistema ki ga imamo danes na mizah popraviti.

Spoštovanje do rezultatov, ki so jih podpisali tako vladna stran kot tudi sindikati, potem si nikakor ne smemo dovoliti, da Državni zbor samovoljno posega v to, kar imamo na mizah. To je za mene nesprejemljivo. Če obstaja dogovor, če je ta dogovor drži, če so ga podpisali in če ste si na koncu dali roko potem seveda poslanci nimamo nikakršne pravice posegati v to materijo. In za tem trdno stojim. Ni prav in ni pošteno, da sedaj seveda posamezne skupine naslavljajo ali pa že kar pošiljajo pripravljene amandmaje poslankam in poslancem: "Zdaj pa samo za nas popravite ta dodatek, pa za nas popravite ta dodatek, pa nam popravite ta razred." Ne, nikomur ne bomo popravljali nič. Zakaj? Zato, ker ste se tako dogovorili. Še enkrat čestitke za opravljen dialog in se vidimo prihodnjič.

S strani moje predhodnice smo slišali stavek: "Sistem je treba redno posodabljati." - in točno to je to kar imamo danes pred sabo. Redno posodobitev oziroma posodobitev obstoječega stanja, ki bo ob isti časovnici, ki jo lahko primerjamo s časom, ki je pretekel od sprejema trenutnega obstoječega zakona do današnjega dne isto prinesel razpad oziroma anomalije znotraj sistema in ponovno bomo lahko tukaj sedeli čez 10, 15 let in debatirali o isti vsebini, o kateri debatiramo danes. Ampak pojdimo lepo po vrsti. Ta predlog zakona, ki ga imamo danes pred nami je plod nekih obljub, predvolilnih obljub, ki ste jih koalicijske stranke dajale sindikatom in vsem ostalim in ki ste jih potem tudi nekako ubesedile v koalicijski pogodbi. Ampak seveda obljube je potrebno realizirati, če ne pridemo v kontradikcijo. In sedaj kaj poskušate? Poskušate realizirati nekaj in to predati kot nekaj novega, čeprav je to čisto, čisto, bom rekel, kot so kolegi pred mano govorili, posodobljena verzija nečesa, kar že imamo. Če gremo lepo po vrsti. Koalicijska stranka, ki sedi tukaj nasproti nas, Levica, je, se še dobro spominjam, pred leti imela znan pamflem, ki se je glasil:

Kolegi iz Socialdemokratov so bili sestavni del slovenskih koaliciji večino časa slovenske neodvisnosti. Redno so se hvalili z dvigovanjem minimalne plače, ki je dejansko razlog, zakaj imamo danes stanje, kot ga imamo znotraj javnega sektorja. Svoboda, spoštovani, nastali ste pod okriljem tako imenovanega vrhunskega gospodarstvenika oziroma menedžerja, kot ste ga vi poimenovali. Danes pa nalagate slovenskim davkoplačevalcem in gospodarstvu ter slovenskemu prebivalstvu dodatnih približno 1,5 milijard stroška za prihodnja leta. Zelo gospodarno, moram reči. No, kot sem že omenil, glavni razlog zakaj je trenutni sistem porušen, kot je in zakaj bomo čez 15 let, če sprejmemo ta identičen predlog kot predlagate zakaj bomo sprejemali identično sliko, je nesorazmeren oziroma nepravilen način dvigovanja minimalne plače. Za kaj se sploh Dvigovanje minimalne plače je bilo vedno popularno v času levih vlad, ko ste populistično nastopali in rekli, dvignili bomo minimalno plačo, ob tem pa pozabili na vse ostale plačne razmere znotraj javnega sektorja. In tako so ljudje, ki so imeli dosti višjo plačo ob začetku svojega dela, lahko kmalu čez čas končali na minimalni plači. Za to pa je tudi bilo potrebno doplačevanje,

povišice. Poglejte, mislim, da je že kolega Mahnič v stališču Slovenske demokratske stranke jasno objasnil kako bi morale biti funkcionarske plače, predvsem poslanske v Sloveniji sestavljene. To je predvsem tako, da so te plače vezane na razmere oziroma GDP v državi. Zakaj? Mislim, da smo mi ter Vlada Republike Slovenije najbolj odgovorni za to, da so razmere v državi dobre, da je gospodarska klima dobra, država dela dobro in če slučajno ne prihaja do tega, moramo tako funkcionarji nositi posledice. Ja, govorite, radi se hvalite, da je veliko sindikatov podpisalo, bom rekel, ta predlog, ki ga imamo pred sabo, pa vendar nekaj ključnih sindikatov ni pristopilo k podpisu. Dva oziroma en tak prihaja iz sektorja zdravnikov in zobozdravnikov, kjer vemo, da traja ena najdaljših oziroma najdaljša stavka v zgodovini Slovenije. Potem imamo tukaj tudi dva sindikata, ki prihajata iz sfere zdravstvenih delavcev, kjer vemo, da je velika podhranjenost v Sloveniji, da imamo domove za starejše, ki se še niso odprli zaradi tega, ker nimajo dovolj delovne sile.

da je to zelo alarmantno v dani situaciji, ko vemo, da je Slovenska vojska tudi zelo drastično podhranjena. Namesto, da bi se Vlada koncentrirala na to, da kot je bilo še enkrat rečeno v stališču, da naredi dejansko stebre znotraj javnega sektorja in tako omogoči razdelitev plač oziroma razdelitev zaposlenih na bolj pravičen način vi raje še vedno držite vse pod eno eno streho. Tudi tu smo potem slišali, da bo javni sektor, se pravi, konkurenčen na trgu dela. Pa kako bo javni sektor ob taki shemi, ki jo boste, kot sem rekel, še enkrat posodabljate obstoječe stanje, kako bo konkurenčen, če pa je sistem nagrajevanja in vse ostalo totalno, totalno v kontradikciji z normalnimi praksami in s tem, kar dejansko slovenski državljani potrebujejo oziroma kar jim ponuja privatni sektor. Ja, pred dnevi sem v bistvu spremljal novice in je tudi predsednik Socialdemokratov rekel, da vse davčne reforme, ki so predlagane, sploh niso reforme in tako lahko isto tudi trdimo za ta zakon. To ni reforma, to je samo posodabljanje oziroma nova verzija obstoječega stanja. In kot sem rekel, velikokrat je bilo prehitro zarečenega kruha v tem mandatu. Se pravi, danes so bile obljube, spomnimo se happy enda. Po drugi strani pa moram vsaj pohvaliti to, da županom končno namenjate, bom rekel, plačilo, ki je spodobno, ugleda in odgovornosti župana. Kajti moramo se zavedati, župan je za svoje poteze tudi po koncu mandata kazensko odgovoren. In zato, zato se mi zdi nekaj kar je potrebno izpostaviti, da pa le prinaša, bom rekel, ta uskladitev. V začetku razprave sem omenjal kako zelo težka bo ta reforma, kot jo vi imenujete za gospodarstvo, za slovenske državljane. Pa vendar je zanimivo, da ste v ta pogajanja vstopili, bom rekel, z načrtovanimi stroški 800 milijonov, to je povedala vaša bivša poslanka koalicijske stranke Gibanja svoboda, gospa Šetinc Pašek, na to pa danes vidimo v bistvu reformo, ki je skoraj dvakrat težja od tega. Mislim, da je to, kot sem namenoma povedal, uresničevanje obljub, ampak daleč od tega, da bi te obljube oziroma te rešitve reševale obstoječe stanje. Kot sem rekel, čez 15 let, 10 let bomo ponovno sedeli tu in gledali ta zakon kot nekaj, kar se je v praksi totalno izživelo. Je pa, to moram reči, odlična predvolilna hiba, ki jo boste verjetno v koalicijskih strankah vrteli in govorili, kako je vaš zakon rešil,

– 15.00** (Nadaljevanje) ta zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju zgolj kot sistem usklajevanja plač v javnem sektorju. Strinjam se, da je potrebno dobrega delavca kjerkoli v realnem sektorju, v javnem sektorju, da je treba dobro plačati. Lahko rečem, da v zasebnem sektorju, v podjetništvu, v realnem sektorju ta zadeva dobro deluje. Dobro deluje. Zakaj? Zato, ker ko hodim po terenu, mi delodajalci, direktorji, lastniki podjetij pravijo, največji kapital, največje bogastvo našega, mojega podjetja so ljudje in seveda, če človek, ki dobro dela, ki ima veliko znanja, nek razvojni inženir recimo, če ni zadovoljen s plačo, gre drugam, gre v tujino tudi nenazadnje. Prej je gospa predsedujoča dobro povedala, da ne smemo zavajati. Seveda se strinjam. Ko bi le to slišali tudi kakšni ministri. Slišali smo recimo mislim, da ministra gospoda Mesca, pa potem tudi ministra za finance gospoda Boštjančiča o podpisu tega sporazuma s sindikati. Res je, okej, dvotretjinska večina sindikatov je podpisala, torej ne vsi, ne vsi. In takrat smo ministre slišali o velikem uspehu, zdaj pa bo, nihče ne bo dobil manj kot je minimalna plača. Ja, dobro jutro. To mi že dolgo vemo, da ta sistem že zdaj tako deluje, saj tisti, ki poznamo Zakon o minimalni plači, vemo, da je že zdaj tako. V javnem sektorju, če nekdo ne dosega minimalne plače, mora dodatek do minimalne plače dati dodati država, v zasebnem sektorju pa delodajalec. Vse jasno? Jasno. Dajte še to povedati tudi omenjenima ministroma. Tukaj moram ministra Propsa, ki je resen možakar, moder mož je treba pohvaliti, iz njegovih ust nisem slišal teh zavajanj, pa tudi čestitam, sam vem, da so takšna pogajanja izjemno naporna, da terjajo veliko naporov, in da prideš do vsaj nekega sporazuma, se je treba fejst namatrati, če smem po domače reči. Zdaj, seveda vsi v javnem sektorju pričakujejo, kaj bo zdaj leto 2025, torej naslednje leto prineslo. Koliko bo neto plača? Koliko bo neto plača? To je tisto, kar nenazadnje pride na naš osebni račun. Nekje sem prebral zelo pomenljiv naslov, z ukinitvijo našega, našega Zakona o dohodnini, ki smo ga sprejeli v začetku leta 2022, z ukinitvijo tega Zakona o dohodnini, je Golob vzel vsem ali pa bolj točno, znižal vsem neto plačo, zdaj s to, s tem zakonom, s temi temelji pa daje samo svojim. Dobro, saj to niso njegovi, ne, ampak na nek način je tukaj veliko razlik in takrat ste kolegice in kolegi tudi s sindikati, da ne govorim prej o KUL opoziciji ste vsi govorili, če bo naš Zakon o dohodnini veljal, nenazadnje bi to pomenilo, da bi čez dobra dva meseca imeli splošno olajšavo pri dohodnini na nivoju 7 tisoč 500 evrov, pa še to usklajeno za rast življenjskih stroškov, ampak ste rekli, če bo to veljalo, bo država bankrotirala, in ste naračunali ne vem s katerimi kalkulatorji, da bo državni proračun ob 800 milijonov evrov? Ljubi bog, napačen izračun ad ena. Drugič, kaj pa zdaj, koliko bodo finančni učinki? Saj točno ne vemo, tam milijarda 400 in to tu se bo morala naslednja vlada zelo, zelo potruditi, da bo ta denar priskrbela. Še enkrat, da ne bom napačno razumljen, jaz temu zakonu ne bom nasprotoval, ker je treba ljudi v javnem sektorju dobro plačati, ampak če pa sem že pri plači za naslednje leto, najprej dobra novica, dobra novica je ta, da se bodo olajšave usklajevale z rastjo življenjskih stroškov, kar pomeni, višja bo neto plača. Potem pa dve slabi novici. Najmanj dve, sem si zdaj v glavi izbrskal. Ena je ta, da bo obvezni prispevek za zdravstveno zavarovanje ta, ki se je prej imenoval prostovoljno zdravstveno zavarovanje in tako naprej, da bo ta višji, da bo ta višji. In kaj še s 1. julijem naslednje leto se bo neto plača znižala, saj se uveljavi obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, od bruto za delavce v javnem sektorju in v zasebnem. To je treba ljudem jasno povedati, ker so morda nekateri že pozabili, kaj jih čaka. Nočem strašiti, samo želim resnično sliko prikazati. Tako da... Pa tudi nenazadnje do sedaj moram reči, če pogledamo časovno okno zadnji dve leti, smo plače v javnem sektorju, kar gospod minister trikrat smo, smo uskladili. In sicer oktobra 2022 za 4,5 odstotka, 1. 1. aprila lani so vsi javni uslužbenci pridobili dodatno en plačni razred, kar predstavlja dvig za 4 odstotke, 1. junij letos pa se je vrednost vseh plačnih razredov uskladila za 3,36 odstotka. Še nekaj, treba je plače funkcionarjem dvigniti. Iz mojih skromnih izkušenj je, da imamo tudi, zaradi tega, ker so nizke, imamo negativno selekcijo. Kolega Sajovic bo lahko povedal, da od leta 2004-2008, ko sva prvič sedela v tem parlamentu, pa do danes, da nivo razprav, strokovnih razprav tukaj v tej hiši dramatično pada, da je v prostem padu. Jaz sem seveda vesel, da me ta nekako pomirjen, da me ta dvig, drastični dvig plač ministrov in poslancev tudi ne bo dosegel in na nek način sem tudi pomirjen, zadovoljen, da sem lahko v tej državi za to državo na nek način se kakšnih dobrih 13 let iz Prekmurja v Ljubljano in seveda tudi domov vozil s svojim lastnim avtom, brez da bi za to dobil en cent. Brez da bi za to dobil en cent. Sem pomirjen, zadovoljen, mirno spim in živim. Želim pa srečno, da ti temelji doživijo tudi realizacijo. Hvala